Tere hommikust, head kolleegid! Algab Riigikogu täiskogu VII istungjärgu 10. töönädala neljapäevane istung ja meil on istungi alguses võimalik üle anda eelnõusid või arupärimisi. Lauri Läänemets, palun! Lugupeetud kolleegid! Sotsiaaldemokraatide nimel annan üle eesti keele seaduse muutmise eelnõu.

või töökohad või võimalus tööle minna on mõnes mõttes ohus. Teistpidi puudutab see seda, et me peame väga paljusid inimesi üleval pidama, kuigi nad võiksid ise tööl käia. Meie ettepanek sisaldab ajutist

registreerus 71 Riigikogu liiget. Täna on meil päevakorras kaks päevakorrapunkti, mõlemad on teised lugemised. Esiteks on meil päevakorras Vabariigi Valitsuse algatatud äriregistri seaduse eelnõu 493. Kutsun siia ettekandjaks õiguskomisjoni liikme Vilja Toomasti. Palun! Aitäh, härra juhataja! Head riigikogulased! Äriregistri seadus on väga mahukas seadus ja siin on kogu selle seaduse uus tekst, mille me peaksime suutma koos teiega vastu võtta.

paar kuud on mööda läinud, siis ma kolme lausega tuletan meelde, mida me selle eelnõuga püüame saavutada või muuta. Eelnõu eesmärgiks on kõikide eraõiguslike juriidiliste isikute registriregulatsiooni ühtlustamine, registrite pidamisega seotud nõuete ühte seadusesse toomine ning registripidamise ajakohastamine. Muudatused on seotud äriühinguõiguse 18. septembril 2021. aastal valminud revisjoni neljanda Eelnõu teeb ettepaneku tuua MTÜ‑de ja sihtasutuste registrid koos alamregistritega äriregistri osaks, et need oleks teiste juriidiliste isikute, sealhulgas FIE-dega ühes registris koos. Äriregistri seaduse eelnõus nähakse ette osaühingute osanike kandmine registrikaardile, et tekiks osanike register ja et osadega tsiviilkäibeliste tehingute tegemisel oleks tagatud usaldusväärsus. Samuti laiendatakse eelnõuga äriregistri pidaja järelevalve võimalusi.

Muudatusettepanekute tähtajaks, 8. veebruariks Riigikogu liikmed ega fraktsioonid ühtegi muudatusettepanekut ei teinud. Küll aga esitasid oma arvamusi eelnõu väljatöötamise käigus kaasatud huvigrupid ja osapooled ja sellel koosolekul komisjon neid ettepanekuid kuulaski. Esimesena esines meile Eesti Kirikute Nõukogu asepresident ning katoliku kiriku apostellik administraator Eestis Philippe Jourdan ja Eesti Kirikute Nõukogu liige Erik Salumäe, kes tutvustasid Eesti Kirikute Nõukogu ettepanekuid. Nende [olulisema] ettepaneku sisu oli seadustada ühenduse juhatuse liikme kirikliku nime kandmine usulise ühenduse registrikaardile

Isa Philippe Jourdan selgitas, et roomakatoliku kiriku ja õigeusu kiriku kiriklik nimi ei ole suvaliselt valitav, vaid inimene saab selle ühe korra elus oma kloostri- või ametiteed alustades ja see ei muutu, mistõttu kirikliku nime kuritarvitamine ei ole võimalik. Eestis puudutab see kolme kirikut: roomakatoliku ja kahte õigeusu kirikut. Edasi esitas oma seisukohad Eesti Advokatuuri esindaja Piret Jesse, kelle põhimureks oli see, et 50 000 eurot ületava mitterahalise sissemakse väärtuse piisavust seaduse nõuetele vastavuse osas peab hindama audiitor. Selle reegli rakendamine osaühingutele tekitaks palju probleeme – see on keeruline ning takistaks kapitali kaasamist. Eelnõuga soovitakse kehtestada tugev osanike register – osanike nimed kantakse registrikaardile. Seni ei ole olnud niisugust tugevat osanike registrit, osanike nimistut on pidanud osaühingu juhatus ning probleeme ei ole olnud.

selle kinnitanud ja on tehtud ka registrikanne. Advokatuur leidis, et sellist kahest registrikannet on raske

muudatuse eesmärk on just nimelt õiguskindla omanike nimekirja loomine. Kui omand läheb üle kandega, on see õiguskindlaim viis. Kui omand läheks üle tehinguga, ei saa seda lõpuni viia, kuni kanne on tehtud, ainult nii on tegemist heauskse omandamisega. Ta tõi siin analoogi kinnistusraamatusse omandi kandmise kinnistamisega.

pean silmas just registrikandest üleminekut, on oluline ka seetõttu, et seeläbi muutub kasusaajate omanike andmekogu. Kui omandiõigus osale läheb üle tehingust ja kanne registris on vaid kindluse andmiseks heauskseks omandamiseks, kuid esitatud kandeavalduses on näiteks mõni tehingupuudus, tekib segadus ühingu enda jaoks, samuti selles osas, kas tehing on riigi suhtes kehtiv ja mida tegelike kasusaajate osas teatada.Edasi

tema põhiprobleem oli majanduskeskkonna ja andmete usaldusväärsus. Ta pidas ka Justiitsministeeriumi ettepanekut rahaliste sissemaksete hindamise puhul 50 000 eurot liiga kõrgeks lävendiks.

majandus- ja ettevõtluskeskkonna huvides, mille hulka kuulub ka osaühingute maksevõimelisus, kõrge mitterahalise sissemakse osas kehtestada audiitorkontrolli kohustus.

täitemenetlus või vahekohtumenetlus. Seadus ei anna lahendust, mis saab, kui pankrot raugeb enne pankroti väljakuulutamist. Niisugused menetlused võivad kesta aastaid ning eelnõu toetab olukorda, kus maksejõuetut ettevõtjat ei saa äriregistrist kustutada aastate kaupa.

kui pankrotiavalduse menetlemine on lõppenud raugemisega. Vaike Murumets, Justiitsministeeriumi esindaja vastas sellele, et siiski on ajutise pankrotihalduri nõusolekut vaja vara käsutamiseks, mistõttu on tema registrisse kandmine oluline.

Neil oli ettepanek, et kui eelnõuga planeeritakse sätestada juriidilise isiku registrist kustutamise eeldusena juriidilisel isikul kinnistusraamatus, laevakinnistusraamatus või äriregistris vara puudumise, mida peaks seletuskirja järgi äriregistri pidaja kontrollima, siis praktikas on olnud probleeme, kui kustutatud on juriidilisi ühinguid, kelle nimele jäävad avatuna alles väärtpaberikontod, mille peal on väärtpaberid. Väärtpaberite registri pidaja teeb ettepaneku kaaluda äriregistris toodud loetelu täiendamist selliselt, et kontrollitaks ka seda, et kustutataval äriühingul ei oleks vara väärtpaberikontol.

võib jääda registrisse aastateks, kui selle kustutamist ei hageta ning niisugune olukord kahjustab äriregistri usaldatavust.

eelnõu kohaselt peab ühing näitama, millises riigis ta asub. Kontaktisiku regulatsioon on oluline, tagamaks niisuguse ettevõtja poolt näiteks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise reeglite ja raamatupidamise reeglite järgimist. Eelnõuga loetakse kontaktisiku aadress ka juriidilise isiku aadressiks, kuid kontaktisiku välisriigi aadressiga sidumine on küsitav, kohasem oleks siduda juhatuse rahvastikuregistri aadressiga.

muudatuse vastu. Kui äriühingu juhatuse liige on Lätis ja teine juhatuse liige Soomes ning tegemist on Eesti Vabariigi äriühinguga, millel puudub Eesti asukoht, on siiski võimalik esitada selle ühingu asukohana Eesti. Registrimenetluses ei oma füüsiline aadress tähendust, sest e-posti aadressile edastatud teade loetakse kohaletoimetatuks ka siis, kui selle kohta saabub saatjale veateade. Seega on olulisem e-posti aadress ning see on juriidilise isiku probleem, kui ta sealt teavet kätte ei saa. Füüsilise aadressi osas probleemi tekitamine ei ole põhjendatud. Seega said meil sellel koosolekul kõik arvamused ära kuulatud,

otsustas õiguskomisjon esitada Riigikogule otsustamiseks ja arutamiseks 23 muudatusettepanekut. Kuna neid on nii palju, siis ma ühekaupa neid teile tutvustama ei hakka, aga ma püüdsin neid kuidagi grupeerida. Näiteks, muudatusettepanekud nr 2 ja 12 puudutavad sedasama Eesti Kirikute Nõukogu ettepanekut kanda registrikaardile usulise ühenduse juhatuse liikme kiriklik nimi lisaks tema kodanikunimele. Siis on rida muudatusettepanekuid, kus Audiitorkogu tegi ettepaneku asendada termin "vandeaudiitor" terminiga "audiitorettevõtja" ja termin "auditeerimine" terminiga "audiitorkontroll". Need on siis muudatusettepanekud nr 3, 5, 8, 13, 14, 16, 19 ja 21. Kaks muudatusettepanekut puudutavad sõnastuslikke täpsustusi. Need on muudatusettepanekud nr 6 ja 11. Muudatusettepanek nr 1 puudutab hooneühistu liikmete nimekirja kantavaid andmeid ja nende korral tehakse erand: erand: hooneühistu liikmete nimekirja ei kanta osade nimetusi ja nende nimiväärtusi. Muudatusettepanekuga nr 4 muudetakse eelnõu ühe paragrahvi pealkirja. Muudatusettepanekuga nr 7 lisatakse eelnõusse kaks paragrahvi: § 47 ja § 48, mis puudutavad Euroopa Liidu äriregistrite sidestamise süsteemi ja teabevahetust Euroopa Liidu äriregistrite vahel. Selle muudatuse tagajärjel muutub ka paragrahvide Kui te neid muudatusettepanekuid jälgite, siis peaks selle numeratsioonimuudatusega arvestama. Muudatusettepanekuga nr 10 täiendatakse registrist registrist kustutamise paragrahvi lisaklausliga, et hoiatuse võib saata tähtaja möödumisel ka automatiseeritult. Muudatusettepanek nr 15 puudutab tsiviilseadustiku üldosa seaduse muutmist, millega tehakse erand juriidilise isiku registrist kustutamise kohta. Täpsemalt, juriidilist isikut ei saa registrist kustutada juhul, kui viimane osaleb kriminaalmenetluses menetlusosalisena.

Kohtunikuabide Ühingu arvamusest ja käsitleb ühe osanikuga osaühinguid. Kui osaühingud likvideeritakse ja deklareerija on ainus osanik, siis ei pea kohaldama kolmekuulist tähtaega lõpparuandega tutvumiseks.

48. Seetõttu muutuvad ka, nagu ma ütlesin, ülejäänud paragrahvide numbrid.

Ma vist tegin enne vea. Meie eelmine koosolek oli 14. märtsil, nüüd ma kannan ette 21. märtsi protokolli. Palun vabandust! 21. märtsil, nagu ma ütlesin, jäi 9. ja 17. muudatusettepanek arutamata. Täpsustamise tulemusel muudatusettepanek nr 9 sõnastatakse nii, tähendab, sellesse on lisatud väärtpaberite register, kust tuleb enne registri kustutamist kontrollida vara olemasolu. Ja teine muudatusettepanek, mis jäi meil arutamata, puudutas osakapitalide suurust ja audiitorkontrolli. Nüüd see sõnastatakse järgmiselt: "Kui osaühingu osakapital on vähemalt 25 000 eurot või mitterahalise sissemakse arvel saadud või suurendatava osa nimiväärtus on vähemalt 25 000 eurot,

Neid muudatusettepanekuid me toetasime konsensusega, küll aga laekus veel enne selle komisjoni istungit, 18. märtsil komisjonile Eesti Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kiri muudatusettepaneku nr 15 kohta, mida me juba olime hääletanud

kriminaalmenetlus, ei ole põhjendatud. Seetõttu on kohane sättes täpsustada erinevaid menetlusseisundeid ja lisada muudatusettepanekusse kaalutlusõiguse võimaldamine menetleja loal. Selle tulemusena on muudatusettepanek ka

teha ettepanek teine lugemine lõpetada, ja kui teine lugemine lõpetatakse, siis kolmas lugemine planeerida 13. aprillile käesoleval aastal ettepanekuga läbi viia lõpphääletus.

2017/1132 või see on juba varasemalt üle võetud ja nüüd me seda täpsustame? Mulle jäi see arusaamatuks. Üks moment.

selle Euroopa Liidu direktiivi, mis puudutab äriregistrite sidestamissüsteemi ja teabevahetust selle vahel, et ka need oleksid kõik ühes ja samas seaduses olemas.

pärast selle seaduse vastuvõtmist saavad usuliste ühingute juhatuse liikmed, kui nad on juhatuse liikmed, kasutada registrikaardile kandmiseks oma kiriklikku nime.

mingi äriühingu ja osaühingu, siis seda komisjon ei toetanud. Nii et see jääb endiselt kehtima, et Kojamees ei saa ennast registrikaardile kanda.

4 on kirjas: "Euroopa Liidu äriregistrite sidestamise süsteemi kaudu edastatavate andmete saatmise ja kättesaamise kinnitused antakse tehniliste võimaluste olemasolu korral automatiseeritult." Äkki te ütlete, mida see tähendab. Kas see ütleb, et tehniliste võimaluste puhul me justkui loome mingi automatiseeritud süsteemi? Kas see süsteem on täna loomisel või kui seda süsteemi täna ei ole, kuidas see siis peaks hetkel käima? Aitäh, Just, sisust olete täiesti õigesti aru saanud. Justiitssüsteemis on praegu üldse väga palju IT‑lahendusi ja -arendusi. Kui te vaatate selle seaduse jõustumise tähtaegasid, siis need tähtajad on eri punktidel erinevad ja see saab toimuma tõepoolest alles siis, kui vastavad tehnilised vahendid on loodud – siis saab neid ka automatiseeritud korras nende tehniliste vahendite kaudu edastada.

Mitte küll 30 aastat tagasi, aga natuke hiljem. Aga sellele küsimusele ma tõepoolest ei oska vastata, sest ma ei ole justiitsvaldkonnas töötanud nende aastate jooksul ja komisjonis seda ei

Aitäh! Rohkem küsimusi ei näe. Aitäh! Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei ole, sulgen läbirääkimised.Vaatame läbi muudatusettepanekud. Eelnõu kohta on laekunud 23 muudatusettepanekut. Esimese ettepaneku tegijaks on õiguskomisjon ja juhtivkomisjon on seda arvestanud täielikult. Muudatusettepanek nr kaks, esitajaks õiguskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Muudatusettepanek nr kolm, esitajaks õiguskomisjon ja juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Muudatusettepanek nr neli, esitajaks õiguskomisjon ja nad on seda ise arvestanud täielikult. Muudatusettepanek nr viis, esitajaks õiguskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Muudatusettepanek nr kuus, esitajaks samuti õiguskomisjon ja õiguskomisjon on arvestanud täielikult. Muudatusettepanek nr seitse, esitajaks õiguskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Muudatusettepanek nr kaheksa, esitajaks õiguskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult.

Muudatusettepanek nr 16, esitajaks õiguskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Muudatusettepanek nr 17, õiguskomisjon on esitajaks ja on seda ise arvestanud täielikult. Muudatusettepanek nr 18, esitajaks õiguskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Muudatusettepanek nr 19, esitajaks õiguskomisjon ja arvestanud ise täielikult. Muudatusettepanek nr 20, esitajaks õiguskomisjon ja juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. 21. muudatusettepanek, esitajaks õiguskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. 22. muudatusettepanek, esitajaks õiguskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Viimane, 23., esitajaks õiguskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Oleme läbi vaadanud kõik muudatusettepanekud. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 493 teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud. Liigume edasi tänase teise päevakorrapunkti juurde. Selleks on Vabariigi Valitsuse algatatud riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 491. Tegemist on teise lugemisega. Kutsun ettekandjaks majanduskomisjoni liikme Jüri Jaansoni. Palun!

Riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu algatas Vabariigi Valitsus eelmise aasta 22. novembril.

siia Riigikokku jõudis.Esimese ja teise lugemise vahel muudatusettepanekute esitamise tähtajaks ei esitanud ei Riigikogu liikmed, fraktsioonid ega komisjonid ühtegi muudatusettepanekut. See on ka mõistetav, sest põhjalik eeltöö oli tehtud.

näha. Majanduskomisjoni töörühm valmistas eelnõu komisjoni istungil ette selle aasta 23. veebruaril. Seal osalesid ka algataja esindajad.

ülejäänud on tehnilised täpsustused ja viimane on ka sihuke kuupäevaline täpsustus. Kõik need on konsensuslikult vastu võetud. Mingeid probleeme esinenud

See on sõnastuslik täpsustus, sellepärast et Rahandusministeeriumi esitatud sõnastus oli mitmeti tõlgendatav.

See on kõik tehniline. Kolmas võimaldab kohalikul omavalitsusel nimetada keskse hankija omavalitsuse piires.

Rahandusministeeriumiga selgus, et selleks muudatuseks otseselt vajadust ei ole, sest seda teemat või probleemi saab lahendada

Sellega seoses see asi, et juhatus selle nädala päevakorda kujundades arvas, et see [lugemine] võiks olla täna, nii et selles suhtes kõik pretensioonid palun mu selja taha suunata. suunata. Teha ettepanek teine lugemine lõpetada ja kui teine lugemine lõpetatakse, siis võtta eelnõu kolmas lugemine päevakorda järgmisel kolmapäeval, 13.

Tore, et kõik käib konsensuslikult ja ludinal. Aga ma olen Riigikontrolli auditite fänn ja jälgin neid teraselt. Ja küsimus on tulenevalt kui eelmine seadus sai valmis, siis pärast seda riigikontrolör kirjutas niimoodi, no mõte oli selles, et eesmärk oli, et hanked läheks lihtsamaks, aga tegelikult muutus kõik hoopis keerulisemaks.

selle seaduseelnõuga läheb asi nendele, kes hankel osalevad, kergemaks ja arusaadavamaks või jääb nii, nagu on? ei tea, kuidas mõjutab, et kas jääb nii nagu on. Ma arvan küll, et läheb paremaks. Esimesel lugemisel ma tegelikult rääkisin, et need muudatused, mis siin on tehtud, baseeruvad ju kõik sellel 2017 vastuvõetud riigihangete seaduse n-ö täiendamisel ja Euroopa Komisjonist tulnud sisenditel

ja tõepoolest, ka siseriiklikult tekkis palju probleeme.Ma rõhutan veel kord, et enne selle seaduse jõudmist Riigikokku toimus väga põhjalik eeltöö just nende asjaosaliste, just ministeeriumide vahel.

puht objektiivne, see ei ole sõltuv sellest, kuidas kellelegi meeldib, vaid see tuleb sellest, et nii hankijatel kui ka pakkujatel on seal erinev huvi, noh, sihukene objektiivne konflikt on sinna sisse programmeeritud. Aga see ei ole poliitilise

Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Ma toon teile ühe praktilise näite. Kui ma viimast nädalat minister

aga valitsus vahetus, endine politseinik sai ministriks ja kogu see skandaal kadus ega jõudnud avalikkuse ette. Miks ma peaksin uskuma, et praeguses olukorras, kui käesolev valitsus viskab Riigikontrolli aruanded sisuliselt midagi selle seaduse vastuvõtmisega seoses muutub? Miks ma peaksin seda uskuma, kui suvariik ja süvariik tegelikust õigusriigist üle rullivad? Aitäh, Mulle jäi natukene arusaamatuks, kus meil on siin süvariik ja kus on meil siis õigusriik ja mis vahekorras nad kuskil esinevad. Aga see selleks. Ma arvan, et see on ühekordne konkreetne juhtum, mis selle eelnõu menetlemise raami hästi ei mahu. Me ei räägi mitte minevikust, vaid tulevikust, ja mineviku põhjal tuleviku korrastamisest. Kindlasti saab ka selle juhtumiga siin arvestada. Ma tahaks küll olid mängus mingid muud detailid, mille tõttu see juhtum oli selline, nagu ta oli. Aga eks see ole rohkem Riigikontrolli hinnata, kui õiguspärane see konkreetne juhtum oli.

Peeter Ernits, palun! sina usud. Aga mina ei ole nii suur usumees. Ma usun rohkem Riigikontrolli auditeid, mida ma olen tõesti palju teraselt

ja kolme või nelja aasta pärast tuleb jälle sama juttu siin küsida. Aga millel ikkagi põhineb sinu usk? Kas sa üldse oled neid Riigikontrolli auditeid, mis puudutavad riigihankeid,

Mina ei saa öelda, et ma siin seda eelnõu menetledes mingile usule toetun. Ma töötasin need materjalid läbi ja olen seisukohal, töögrupi ja komisjoni töö järgselt ja ka kogu eelnevalt tehtud tööd, mis siin on,

teevad selle asja paremaks. Aga ma ütlen, et ma ei ole praktik. Selles suhtes ma ei saa praktikuna sõna võtta. Elu näitab nüüd. Aga oma hinnangu ütlen küll, et hinnates seda eeltööd, mis on siin suuresti asjaosaliste ja just praktikute osalemisel ära tehtud, ja hinnates seda, et nemad on asjaga väga päri olnud, siis võib arvata, et asi peaks muutuma paremaks.

tuleb hiljem kontrollima ja taganeb sellest eelhinnangust. Ja rakendab ka sanktsioone, kui tegemist on eurotoetustega. Nad olid väga-väga pahased selle üle, et riik ei suuda oma sõna pidada. Minister lubas, et see teema saab seaduses lahendatud ja põhimõtteliselt saab eelhinnang siduvaks ja siia eelnõusse sisse kirjutatud. Paraku seda juhtunud ei ole. Milles küsimus võib olla, miks seda ei tehtud?

Selle eelnõu menetluses konkreetselt rektorite poolt mingit sisendit ei olnud. Ma veel kord ütlen, et nende hulgas, kes peale esimest lugemist konkreetset sisendit andsid, Rektorite Nõukogu ei olnud. Merry Aart, palun! Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea ettekandja! Ma pean ka ütlema, et ma olen hästi mures selle seaduse pärast – riigihangete seadus on väga raske sõnastusega ja väga-väga [suurte] tõlgendamisvõimalustega seadus. Näiteks ma võin tuua seda, et kui siin on kirjas, et "... ehitustööde juhtimise eest vastutavate isikute hariduse ja kutsekvalifikatsiooni kohta, näitavad hankijale pakkumuse majanduslikku soodsust ...", siis minul tekib küsimus, milline haridus või kutsekvalifikatsioon on majanduslikult soodne. Teine näide: "... esitab hankija kriteeriumid tähtsuse vähenemise järjekorras." Kuidas hinnatakse tähtsuse vähenemise järjekorda?Kuna ma ise olen ka riigihangetega tegelenud, siis ma tean, et sageli on niimoodi, et võetakse kõige madalam hind ja selle järgi hinnatakse, sest siis pole kellelgi pärast midagi õiendada. See tähendab tegelikult seda, et tuleb teha kaks asja: üks on hea ja teine on odavam.

põhimõtteliselt otsustatakse muidugi paikapandud kriteeriumite järgi ja üheks oluliseks kriteeriumiks on loomulikult hind. Kui mingil objektiivsel põhjusel põhjusel ei ole seda võimalik teha, siis pannakse need, noh, nagu kriteeriumite tähtsuse järjekorras. Ma nüüd tõesti ei oska teile nii täpselt öelda, kuidas see

see põhiline pluss, lisaks rahaline väärtus, mis antakse nagu vahemikuna. Noh, nii ta on.

ja tegid ettepaneku, et just humanitaarabi hankimise kiiremaks menetlemiseks tuleks seda teha nii‑öelda hankevabalt, et humanitaarabi

140 000 ei ole hangetel väga suur summa ja seda ületav summa tuleks nagunii juba rahvusvaheliselt kooskõlastada.

Ma vaatan üle: väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse saab teha siis, kui on kiireloomuline olukord. Nii et humanitaarabi kiireks hankimiseks ei ole siin

Urve Tiidus, palun! Lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Seni on riigihangete seaduses olnud üks väga selge põhimõte: võitjaks saab kuulutada majanduslikult mõistlikuima pakkumise. Reaalses elus on see sagedasti taandunud kõige odavamale hinnale või madalamale maksumusele. Mõneti ma assisteerin kolleeg Merry Aarti küsimust. Nüüd selle muudatusega tahetakse põhjendamatult madala maksumusega pakkumuste käsitlemist parandada. Kuivõrd oli komisjonis juttu sellest, et see tõepoolest on efektiivne, selline seadusemuudatus, ja edaspidi ei ole vaidlust, kas majanduslikult mõistlik pakkumine või kõige odavam pakkumine võidab? tehtud. Jah, efektiivsuse kandi pealt ei olnud meil väga palju juttu, aga see, kuidas see protsess nüüd toimima peaks, sellest oli juttu küll. Põhimõtteliselt, kui pakkumine on

Pakkuja peab seda põhjendama ja kui ta ei suuda seda ära põhjendada, siis on võimalik võtta järgmine [pakkuja] või üldse kogu hange tühistada. Selles mõttes,

Iga sellise eelnõu või seadusega on ju mõistlik aeg kodanikele ja ettevõtjatele, millal on võimalik sellega tutvuda, viia läbi vajalikke koolitusi, et see seadus mõistlikult käibesse üle võtta.

Ma seda mõistlikkust ei oska niiviisi hinnata. Seda saan küll öelda, et ei, komisjoni istungil tõesti mingisugust teemat selle kuupäeva ümber ei

riigihangete seadusest tervikuna. Ma arvan, et kui tänasel päeval Eesti üldsus, Eesti ettevõtjad seda debatti siin kuulavad, siis nad mõtlevad, et sõbrad, elevant on toas, aga teie seal Riigikogus elate vist mingis hoopis teistsuguses maailmas ja ei räägi sellest kõige suuremast murest, mis meil riigihangetega täna on. Te menetlete eelnõu, võtate selle vastu, aga te ei lahenda seda muret, te isegi ei räägi sellest.Ma toon mõned näited.

Aasta tagasi on keegi võitnud riigihanked koolidesse nende hindadega ja tänasel päeval nad peavad nende hindadega meie lastele süüa tegema.

Need on suured mured, need on nende ettevõtjate suured mured. Ja mis on selle kõige suurem murekoht? Kui täna kas või koolitoidu pakkuja KOV-ga kokkuleppel leiab, et ta ei suuda selle hinnaga teha ja ta loobub sellest hankest, siis tema saab sellest meie seadusest või üldse riigihangete seadusest külge musta märgi ja ta järgmisel hankel, mis omavalitsus korraldab, enam osaleda ei saa, sest tema on hanketingimusi eelmine kord petnud või hanke üles öelnud.

Tegelikult selle väikese muudatuse me võiksime siia eelnõusse teha. Aga muudatusettepanekute tähtaeg oli siis, kui see [teema] ei olnud Eesti ühiskonnas probleem. Muudatusettepanekute tähtaeg oli eelmisel aastal

ei ole ise süüdi, et nad peavad hanke üles ütlema ja minema uude hankesse, et lastele – nendest toiduhindadest, mis ma rääkisin – pakkuda korralikku ja kvaliteetset toitu, mitte hakata pakkuma ainult makarone ja hakkliha, piltlikult öeldes, kuigi ka see on väga hea toit, aga mitte iga päev. Et need lihtsalt nagu parandada või siis leida muu võimalus riigihangete seadus veel korraks avada, et kiiremas korras just see tänasest päevast tingitud mure lahendada.

Minu sõnavõtu üks põhjus oli ka see, et kui keegi väljaspool seda maja meie tänast debatti loeb ja kuulab, siis teadke, et ka see on mure, mida me siin majas arutame ja peame otsustama. Aitäh! Aitäh! Jüri Jaanson, palun! kasutan võimalust natukene seda kommenteerida. Tõepoolest, suur tänu, Kalvi, tõid need asjad välja! Loomulikult, üks asi on see, mis me siin arutame, ja teine asi on reaalne elu. Poliitikutena me peame siin reaalset elu võimalikult palju kaasama. Ma ütlen sulle ka, mitte niivõrd etteheite vormis, vaid sellepärast, et sa oled Riigikogu liige ja ka majanduskomisjoni liige, et võimalikult paljud sellised signaalid peaksid jõudma kiiresti just komisjonidesse, et neid saaks seadusloomes arutada.Aga ma ikkagi juhin tähelepanu sellele, et eelnõu menetlusest me menetlusest me andsime teada väga suurele hulgale asjaosaliste ringile. Ma loen kokku: oli 43 institutsiooni. Kui sa rääkisid konkreetselt nendest ehitushindadest ja ehitustöö tegijatest, siis

Aga elu on pidevas muutumises. Riigihangete seadus on tohutu, sihuke paks reeglite kogumik, mahukas reeglite kogumik. Ja seal nüüd seda õiget teed teed ideaalseks valmis teha, noh, see on väheusutav, et see suudab elus kõigi situatsioonidega arvestada. Jah, inflatsioon

üks põhiline punkt on siiski hindamiskriteeriumid ja hindamiskriteeriumid ei pea alati lähtuma hinnast. Pärast hankemenetlust või pakkumiste

Riigihangete seadus on tegelikult selline seadus, mis puudutab väga paljusid. Põhimõtteliselt avaliku sektori ja erasektori koostöö on see, mida ta reguleerib, ja võiks ütelda, et peaaegu igaühte meist ta ühte‑ või teistpidi puudutab.

Need summad võivad olla väga suured, need võivad olla sadades tuhandetes eurodes, kui leitakse, et sa oled eksinud, teinekord

Venemaa uut agressiooni Ukraina vastu ja on löönud mõnes mõttes meie hinnad meie hinnad pea peale. Me teame, täna tuli ka uudis, et inflatsioon on 15%, mõningates lõikudes on asjad vaata

välja tuleme? Tõepoolest, kui 19. jaanuaril oli meil esimene lugemine, siis pärast seda oli

Selles mõttes me peaksime tõesti kuidagi operatiivsemalt tegutsema. Ja kui see seadus läheb lõpphääletusele, noh, küllap ta vastu võetakse, siis ma ei tea, kas peaks algatama kohe uute muudatuste tegemise.

mida maksuamet suudab rakendada väga hästi. Kui õigeaegselt on küsitud eelhinnang ja see on siduv, siis pärast ei ole põhjust ütelda, et oot-oot, siin oli midagi valesti. Või tõesti, kuidas käituda siis, kui hüperinflatsiooni tingimustes – noh, praegu päris hüperinflatsiooni ei ole, aga ikkagi väga kõrge inflatsiooni tingimustes – oleks võimalik paindlikumalt reguleerida neid neid hankelepinguid nii, et ei minda seadusega vastuollu. See on tegelikult hästi oluline. Kui me täna sellega ei tegele, siis see saab meil olema päris-päris suureks probleemiks. Ja loomulikult see kuu aega – oleks olnud tõesti põhjust mõtelda selle peale, kas oleks pidanud selle eelnõu katkestama. Kahju, et

Siin on olnud aegu, kus ei oska järgmisegi nädala hinda öelda, mis siin rääkida ehitusperioodist, millel on aasta või poolteist, kui me räägime konkreetselt ehitustegevusest. Võib-olla lühemaajalise perioodi tegevuste puhul on see vähekene lihtsam ja prognoositavam. Aga nagu elu näitab ja Kalvi Kõva neid näiteid tõi, ei ole ka see teps mitte lihtsate killast ülesanne.Minu kõige suurem mure on tõepoolest selles, et kui me siin saalis võtame vastu seaduse,

ellu kutsutakse, siis igal juhul ei saa see juhtuda üleöö, sest seotud isikute ring on väga suur,

kurb, et tänases olukorras, kus turul on suur segadus sisendhindadega, kus inimeste ja ühiskonna kogu tähelepanu on sõjal, sõjapõgenikel, üldistel ühiskonna toimimismehhanismidel, hakkamasaamisel,

ja vaevalt et ka õiguspõllul lõppeb töö erinevate sätete muutmisega, seda on ikka vaja teha, aga kui me oleme jõudnud teise lugemise lõpetamise juurde, siis oleks vast aeg ja koht mõelda veel korra jõustumise tähtaja üle. Seda ma Seda ma kutsungi koalitsiooni tegema. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Vaatame läbi ka muudatusettepanekud. Kokku on kümme muudatusettepanekut. Esimese muudatusettepaneku esitajaks on majanduskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Teise muudatusettepaneku esitajaks on samuti majanduskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Kolmanda muudatusettepaneku esitajaks on majanduskomisjon ja majanduskomisjon ise on seda arvestanud täielikult. Neljas muudatusettepanek, esitajaks majanduskomisjon, komisjon ise on arvestanud täielikult. Viies muudatusettepanek, esitajaks majanduskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Kuues muudatusettepanek, esitajaks majanduskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Seitsmes muudatusettepanek, esitajaks majanduskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Kaheksas muudatusettepanek, esitajaks majanduskomisjon, majanduskomisjon on arvestanud täielikult. Üheksas muudatusettepanek, esitajaks majanduskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Kümnes muudatusettepanek, esitajaks majanduskomisjon, juhtivkomisjon on arvestanud täielikult. Me oleme läbi vaadanud kõik muudatusettepanekud.Majanduskomisjon Majanduskomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 491 teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud. Ühtlasi on päevakord ammendunud ja istung on lõppenud. Aitäh!